Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku četiri - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 533 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Mario Babić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici. Još u doba jedrenjaka brodovi su u skladištima krcali kamenje i pijesak koje je služilo za poboljšanje brodskog stabiliteta i mogućnost kormilarenja u nevremenu. U to vrijeme na ovim hrvatskim prostorima balast se nazivao sovrnja, mjesta u luci gdje se balast krcao zvali su saunare, a u odredišnim lukama izgrađene su cijeli dijelovi luka, lukobrani, gatovi od kamenja koje su brodovi iskrcavali kao balast. Početkom gradnje željeznih brodova balast se više nije krcao kao kruti balast, kamen i pijesak nego se u brodske trup počeo ugrađivati posebni tankovi u kojima se ukrcao morski balast. E upravo u to doba time počima velika opasnost od onečišćenja mora morskim balastom. Naime, brodovi krcaju balast u raznim lukama, oceanima gdje žive razni agresivni organizmi koji kad promijene medij, kad promijene more u kojem žive onda postaju agresivni, izuzetno opasni tako da danas brodski balast jedan od najvećih onečiščivaća svjetskih mora. Republika Hrvatska izrazito je zainteresirana da potpiše Konvenciju o balastu, jer je Hrvatska izuzetno i ugrožena od morskog balasta. Želim naglasiti da se u sjeverno jadranskim lukama izmanipulira godišnje preko 50 milijuna tona opasnog tereta, a od tih 50 milijuna tona opasnog tereta samo 10 do 20% izmanipulira se u hrvatskim lukama. Međutim, brodovi koji prevoze taj opasni teret, brodovi koji krcaju taj opasan balast 70% plovidbe Jadranskim morem provedu u plovidbi kroz naše teritorijalno more i kroz naš ZERP. I to je razlog zašto se mi izuzetno zalažemo da se uredi pitanje krcanja balasta i da se konvencija ratificira. Upravo zbog angažmana hrvatske Vlade i Ministarstva mora Međunarodna pomorska organizacija proglasila je Republiku Hrvatsku kao vodećeg partnera u tom svjetskom globalnom sistemu balasta. Što je to Republika Hrvatska uradila? Kao prvo 2006. godine uz pomoć .../Govornik se ne razumije./... instituta i norveške Vlade izrađena je studija s kojom se predlaže da Jadran postane posebno osjetljivo morsko područje. U okviru tog projekta predlagali smo da se u Jadranskom moru zabrani iskrcaj bilo kakvog balasta čije je porijeklo izvan Jadrana. Kontaktirali smo, dogovarali se sa svim jadranskim državama i u početnoj fazi smo dobili izuzetnu podršku. Međutim, kad smo počeli razgovarati o restrikcijama što bi to značilo onda je ta podrška malo splasnula, premda zadnjih mjeseci očekujemo da će nas naše susjedne države podržati i da ćemo uspjeti proglasiti Jadran posebno osjetljivim područjem. Druga mjera koju smo napravili upravo u odnosu na balast jest ta da je ministar 2007. godine donio Pravilnik o upravljanju balastnim vodama u našem teritorijalnom moru u unutrašnjim morskim vodama. pravilnikom obvezali smo sve brodove da daju podatke o količini, vrsti i mjestu ukrcaju balasta, a lučke kapetanije smo ovlastili da obavljaju ispitivanja ispitivanja i uzorkovanja balasta na brodovima koji uplovljavaju u naše teritorijalno more. Mislim da smo u tome imali izuzetan uspjeh, jer sve manje brodova koji su krcali balast u venecijanskim lagunama, iskrcavali u našim lukama više ne iskrcaju taj balast u naše teritorijalno more. Slijedom iznesenog poštovani zastupnici molimo vas da podržite ovaj prijedlog zakona jer to će biti jedan prilog zaštiti Jadranskog mora po konvenciji i naši, hrvatski brodovi, morat će dodatno ulagati u opremanje, ali će nam biti daleko veća korist što ćemo zaštiti naše more. Velike svjetske države koje imaju jake tankerske flote, razvijenu industriju, one usporavaju potpisivanje konvencije jer njima nije interes, ali Republici Hrvatskoj kao obalnoj državi, kao državi koja živi od mora, od ribarstva apsolutno je interes da potpiše konvenciju. Stoga vas, još jednom molim, da podržite potpisivanje konvencije, donošenje zakona. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvo klubovi, imamo 2 kluba. Prvo je uvaženi zastupnik Branko Bačić u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržati će prijedlog Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim i balastnim vodama i talozima iz 2004. godine. Maloprije je uvaženi kolega državni tajnik gospodin Mario Babić rekao povijest otkada praktično je plovidbe da postoji balast koji koji jednostavno doprinosi sigurnosti i stabilitetu broda. No pravi problem sa balastom javlja se jasno od kada postoje čelični brodovi, od kada brodovi koriste more ili vodu za balast koji jasno onda doprinosi sigurnosti same plovidbe. Pravi problem sa balastnim vodama javlja se 1980-ih godina kada inače se podiže svijest o zaštiti morskog okoliša i kada je utvrđeno da velika opasnost morskom okolišu zbog promjene i raznovrsnosti mora prijeti od strane balastnih voda koje u pojedine luke donose brodovi. I stoga je od tada pa sve do evo prije 6 godina kada je kada je potpisana Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju balastnim vodama i talozima bilo govora, razgovora o mogućnosti da se na pravilan način tretiraju balastne vode koje dolaze u pojedine luke. Potpisana konvencija, ono što je bitno, podrazumijeva 2 standarda u tretiranju balastnih voda. Prvi standard jest da brodovi su dužni na određenoj udaljenosti i na određenoj dubini izmijeniti balastne vode pa se to može nazvati standardom metode. A drugi je, standard kvalitete, to je onaj standard koji podrazumijeva da se na brodovima napravi uređaj za pročišćavanje koji bi prije ispuštanja balastnih voda u more ispustili relativno prihvatljivu količinu organizama koji neće doprinijeti daljnjem onečišćenju mora. Mi smo u Hrvatskoj potpisnici te konvencije, jasno zbog toga je i ratificiramo, ali smo neovisno o tome što sama konvencija nije stupila na snagu, o tome je već nešto prije rekao kolega državni tajnik, ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donio pravilnik kojim je naložio svim brodovima koji uplovljavaju u hrvatske luke zabranu izmjene balastnih voda u Jadranu. Jasno, dakle da ukoliko samo jedna jedna obalna država kao što je Hrvatska, takav pravilnik ne donese, a ostale države, prvenstveno Italija u čije luke uglavnom i uplovljava najveći broj brodova koji sa sobom dovoze balast onda sam taj pravilnik ne može postignuti onu svrhu zbog koje je on i donesen. Stoga, pravo rješenje može biti tek onda kad ova konvencija stupi na snagu i kad ona obveže sve države koje su obalne države jadranskog mora, da na isti način kao što je to predvidio i pravilnik kojega je donio i ministar i oni nalože brodovima koji u njihove luke uplovljavaju da na isti način tretiraju balastne vode. Problem balastnih voda u Hrvatskoj je posebno izražen i u procesu odlučivanja RH o projektu "Družba Adria". I praktično je upravo kroz studiju utjeca na okoliš koja je bila utvrđena i donesena u postupku projekta "Družbe Adria", Republika se Hrvatska izjasnila o statusu projekta "Družba Adria". Sam projekt može profunkcionirati onog trenutka kada se ovaj drugi standard kojega sam maloprije spomenuo, a to je standard kvalitete koji će naložiti brodovima da prije iskrcaja balastnih voda su dužni balastne vode pročistiti tada bi taj projekt u potpunosti sa ekološkog aspekta, da ne govorim o gospodarskom aspektu za RH bio u potpunosti prihvatljiv. Ono što je važno još spomenuti to je da je u tom procesu tretiranja balastnih voda, u procesu odlučivanja naspram mogućnosti iskrcaja balastnih voda u Jadranu i način kako pristupa tretiranju balastnih voda RH regionalni lider u ovom dijelu Europe. Dakle, sve ono što mi u Hrvatskoj činimo upravo je na tragu, a rekao bih, usudio bih se reći, i ispred same konvencije jer smo, kao što sam rekao niz mjera u očuvanju morskog okoliša poduzeli kad je u pitanju očuvanje morskog okoliša. I još jedna važna stvar, mislim da je gospodin državni tajnik spomenuo je, a to je da je Hrvatska organizator i vodeća država u dijelu koji se odnosi na podnošenje deklaracije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji dokumenta o proglašenju Jadrana posebno osjetljivim morskim područjem. Evo već duži niz godina pokušavamo i sve ostale države, obalne obalne države Jadranskog mora, uvjeriti u ispravnost takve odluke da gotovo sve države prihvate sve ono što smo mi podrazumijevali da bi ta deklaracija trebala značiti i što bi obvezivala i luke i brodove koji u te luke uplovljavaju kako i na koji način tretirati balastne vode kako bismo sačuvali najčišće more na svijetu, a to je dakle Jadransko more. Dakle, iz svega toga što sama konvencija donosi i iz razloga što mi kao država

kao zakonodavac učini sve što je u njegovoj moći da se ovo područje uredi i da se Jadran zaštiti koliko god je to moguće na vrijeme, odnosno prije moguće ekspanzije tankerskoga prometa koji najizravnije zapravo ugrožava Jadran jer svi tankeri koji idu ne samo prema našim lukama, nego i lukama Kopra, Pirana isto tako i Trsta zapravo su potencijalna opasnost za postojeću bio raznolikost Jadrana i autohtonost njegovih vrsta. Činjenica je da se u ovoj priči, u priči dakle o međunarodnoj konvenciji Hrvatska nalazi daleko više na strani zemalja žrtava, nego na strani zemalja onečišćivača. Jer kada pogledamo zapravo kako teče postupak ratifikacije onda je sve jasno, do sada je konvenciju ratificiralo tek 20-tak država, i to uglavnom malih, one čije su teritorijalne vode su izravno izložene balastnim vodama, a veliki igrači države u kojima su registrirani veliki sustavi pomorskoga prometa, dakle velike brodarske kompanije s jedne strane i države koje iz svojih luka crpe bitan profit, kao što je nama susjedna Italija, još uvijek se drže po strani ove Konvencije i činjenica je da će ona stupiti na snagu praktički tek kada joj se pridruži najmanje 20 država. MI smo 2007. godine donijeli odgovarajući pravilnik kojim pokušavamo zaštititi svoj dio Jadrana i ovo što kolega Bačić kaže, dok god Italija ne napravi isto teško možemo govoriti o tome da smo odradili posao za čitav Jadran, međutim, sreća u nesreći su tzv. Morske struje koje uvijek idu na štetu naših susjeda, tako kada god oni zagađuju onečišćuju Jadran na ovaj ili onaj način, da li svojom industrijom u sjevernoj Italiji ili zbog između ostaloga balastnih voda, to najprije osjete oni, upravo osjeti njihov turizam i njihova obala s druge strane Jadrana. Da li će logika kapitala i logika profita biti i dalje dominantna nad logikom zdravog razuma i očuvanja okoliša, vjerojatno će biti i dalje jaka i dominantna na žalost jer u svijest usudio bih se reći političara jer oni donose odluke ovakvog tipa još uvijek ne dopire dovoljno opasnost koju sa sobom nosi između ostaloga i ova vrsta onečišćenja. Godišnje se u svijetu preveze 12 milijardi tona balastnih voda i s njima više od 4,5 tisuće raznih vrsta organizama i oko 3 tisuće različitih planktonskih vrsta. Pogledamo li kako je prošao Mediteran, bez Jadrana vidjet ćemo zapravo koji su pravi mogući razmjeri ekološke ugroze koju donosi intenzivan brodski prije svega tankerski promet, kada govorimo o tome onda mislimo prije svega na pomorske pravce koji idu od Gibraltara do Dardanela odnosno koji preko Sueskog kanala ulaze u Sredozemlje. Jadran jest dio Sredozemlja i teško da će za vazda moći biti isključen iz ukupne priče o njegovoj ekološkoj stabilnosti ali je činjenica da još uvijek hvala Bogu spada u ona mora koja su natprosječno čista odnosno podprosječno ugrožena. Kada bi svi oni koji brinu o donošenju političkih odluka ovakvoga tipa koje su fundirane na znanosti, na znanju ali i svijesti o okolišu radili svoj posao i podizali standarde prije svega u tehnologiji tretmana balastnih voda pretpostaviti je da bi kvaliteta mora oko nas bila viša i dulje bi trajala. I da ne duljim, ponovit ću samo da će Klub HNS-a poduprijeti Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima donešene 2004. godine s Konačnim prijedlogom zakona. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Gari Cappelli. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. Posebno mi je drago i sigurno ću dati potporu Prijedlogu Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. s Konačnim prijedlogom zakona iz razloga što je vidljivo u materijalima da Hrvatska itekako daje značaja ovakvim potvrdama zakona. Ako znamo da 90% svjetske robne razmjene odvija se morem, koja je u konačnici jedno od ekološki najprihvatljivih oblika prometa onda znamo koliki broj brodova prolazi i ispušta balastne vode u more. Sam državni tajnik je spominjao nekakve podatke koji su sigurno interesantni ali isto tako moramo znati da u Jadransko more, a naročito u području, vi ste sami negdje naznačili u području Šibenika zbog prijevoza kamena u Italiju svi brodovi dolaze upravo sa balastnim vodama i znamo što to znači za taj dio Jadrana, ali isto tako znamo što znači za gornji dio sjevernog Jadrana gdje dolaze tankeri koji prolazi prema Trstu i dijelu Slovenije. DA je pitanje balastnih voda itekako bitno raspravljao je Američki kongres, razmatrao je zakon kojim bi brodari morali na plovila instalirati sustave za sterilizaciju koji bi pobili sve strane bilje i životinje. O tome se vrlo ozbiljno razgovaralo u Američkom kongresu, dakle, dao se jedan od prijedloga koji proučavajući na brodovima cirka od 32 tisuće tona nosivosti, na relacijama od Sjeverne Amerike za sjevernu Europu došlo se do zaključka čak da bi došlo do uštede na gorivu negdje oko 150 tisuća dolara na takvom jednom putovanju. Ne samo da se o tome raspravlja ozbiljno na način da se gleda o onečišćenju na neki način već o uštedama koje bi se na takav način sprovodile. Dakle, više modela su predloženi, sigurno da je dobro da Hrvatska potvrdi ovu Konvenciju koja će biti potvrđena naravno kada se skupi Hrvatska pristupila rješavanju problema kroz niz aktivnosti prvenstveno donošenje Pravilnika o upravljanju i nadzoru vodenog balasta koji se primjenjuje negdje od 1. rujna 2004. godine, zbog osjetljivosti tema koje se njime razrađuju Republika Hrvatska ratifikacijom ove Konvencije daje jasan znak o svojoj opredijeljenosti za razvoj pomorstva, na temeljima zaštite okoliša i održivog očuvanja prirodnih stanovišta. Isto tako kada razgovaramo o tome možemo i dobiti podatak da Jadranom prođe cca 5 tisuća tankera, a po statistici na njih tisuću recimo dogodi se jedna nesreća. Većina tih tankera ima balastnu vodu i plus nesreće koje se dešavaju na njima pa sada moramo znati i biti svjesni toga što želimo i koliko je bitna potvrda ove konvencije. Isto tako u Jadranskom moru godišnje se izbaci oko 2,5 tisuće tona balastnih voda. Pa kada to sve pogledamo i razmotrimo ovu konvenciju, dakle nema razloga da se ona ne prihvati po hitnom postupku. Pa stoga ponovit ću još jednom da ću itekako i kao osoba koja dolazi sa mora i zna što znači život na moru i koliko je bitno da ne dođe do invazije ako možemo tako reći ovih štetnih tvari koje bi se mogle itekako dešavati na našem moru i dešavaju se. I rekli smo ovi podaci koji su sami vidljivi to i mogu učiniti. Pa prema tome, prihvaćam i dapače dat ću potporu ovom prijedlogu prijedlogu Zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. Zahvaljujem gospodin potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. Odmah na početku ću reći da ovaj prijedlog Zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima ću podržati jer mi se čini da je ovo iznimno važno. Zapravo u vremenima kada se brod i kada je balast bio od kamenja i pijeska nije se moglo niti slutiti kakva će balast postati prijetnja u ovim našim vremenima za svjetska mora. Ali razvojem svjetske trgovine uvjetovan je i povećan promet morima uz pozitivne efekte donio je i ozbiljne prijetnje za različite oblike zagađenja morskog okoliša. Balastne vode su problem kada se nekontrolirano ispuštaju u nove eko sustave nepripravne da ih prime i apsorbiraju. Tako se procjenjuje da se dnevno sa balastnim vodama prevozi oko 3 tisuće različitih živih organizama. Dakle, svjesni opasnosti zbog povećanog brodskog prometa Jadranskim moram i Republika Hrvatska se 2004. godine se uključila u rješavanje tih problema izradivši studiju da bi se po prvi put razmotrio problem unosa štetnih organizama u Jadransko more. Donešen je i pravilnik dakle u nizu ovih prepoznavši realnu opasnost ali i da smanji rizike koji proizlaze iz prijenosa prijenosa morskih organizama i Međunarodna pomorska zajednica organizira Konferenciju o upravljanju balastnim vodama u Londonu 2004. godine gdje je prihvaćena i usvojena Konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama. Konvencija je prvi puta na jasan i cjelovit način uredila upravljanje balastnim vodama kao najvećem prijenosniku štetnih organizama. Dakle, predviđanja su da će konvencija ispuniti stupanja na snagu tijekom ove godine. Da bi ona ispunila uvjete potrebno je da je potpiše i pristupi joj najmanje 30 država sa preko 35% ukupne bruto registarskih tona težine. U poglavljima propisuje se plan upravljanja balastnim vodama tako da se na svakom brodu mora nalaziti i primjenjivati plan upravljanja balastnim vodama, voditi se dnevnik koji se čuva dvije godine. Propisano je i kada izvršiti izmjenu balastnih voda. Tako se kaže da je najbolje vršiti izmjenu balastnih voda kada je brod udaljen 200 morskih milja od najbližeg kopna. Upravljanje na način koji mi želimo postići ova konvencija želi postići smanjivanje i konačno zaustavljanje prijenosa od štetnih vodenih organizama. Ako imamo u vidu da je Jadransko mora posebno osjetljivo more, a bogatstvo Jadranskog eko sustava iznimna, Republika Hrvatska dakako treba prednjačiti i u inicijativama da bi se sačuvalo to bogatstvo. A ova konvencija je korak u tom smjeru i zato ću je podržati. Hvala. Hvala. u 9,30 sa Prijedlogom oluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu. Pa onda Prijedlog oluke o izmjeni i dopuni popisa trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Prijedlog kandidata za izbor člana Državnog sudbenog vijeća itd.